Dam Kristensen): På grund af den sag, vi lige har behandlet nu, er der ikke mere at foretage i dette møde. Næste møde afholdes i dag kl. 10.15, og der vil der være afstemninger. Mødet er hævet.